– имате думата за дуплика, болниците не бяха търговски дружества. Вашите мерки твърде подхождат на една предишна система, когато Министерството на здравеопазването императивно можеше да въвежда права задължения на болниците и трябваше да ги изпълняват, но, за съжаление, болниците са търговски дружества. Не знам защо Министерството категорично бяга от това, което трябва да свърши и с което ще реши проблема с работната заплата – остойностяване на медицинския труд и неговия дял, наречен „стойност на клиничната пътека“. Това е единственият механизъм, по който в момента болниците търговски дружества могат да гарантират заплащане съобразно приходите на всяка болница търговско дружество на съответната категория персонал – в случая говоря за специалисти по здравни грижи. Това мисля, че е ефективното, защото след няколко дни ще се уверите, че 99% от българските болници не могат да изпълнят това, което искате да им възложите по отношение на работната заплата. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ

в самото начало казах, че това не е процес, който може да се реши за три месеца или за една година, след като е натрупван десетилетия назад. Въпросът е, че този процес е започнат. Той ще бъде траен с цел постигане наистина на достойни заплати за хората, които работят в здравеопазването. Това обаче е единият от инструментите, които предлагаме – разработването на методиката, на стандартите и така нататък. Съвсем скоро – още в средата на месец юли, аз ще изляза на Втората национална кръгла маса, в която ще обявя какво е предложението на Министерството на здравеопазването за новия модел за финансиране, който, който, разбира се, също ще допринесе до оптимизиране на структурата на здравните заведения, до оптимизиране на тяхната дейност, до оптимизиране на разходването на средства и оттам до постигането на достойни заплати за хората, които работят в тази система. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Последният единадесети въпрос към министър Ананиев е от народния представител Стефан Бурджев и е относно предприемане на действия за борба срещу комарите.

последният, но, надявам се, не по значение въпрос е относно предприемане на действия за борба срещу комарите. Господин Министър, в резултат на многото дъждове през последните седмици вече са налични огромни количества маси комари. Особено сериозен е проблемът в общините по поречието на река Дунав, което налага извънредни мерки за борба с този огромен проблем. За да се гарантира ефективността от мерки, е необходимо кардинално решение с помощта и на изпълнителната власт. С оглед на реалната опасност от разпространението на редица вируси, включително и малария, се обръщам се към Вас със следния въпрос: какви действия ще предприеме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

2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (ДДД), физическите и юридическите лица, стопанисващи и ползващи различни видове обекти, като хранителни, лечебни заведения, детски градини, паркове, зелени площи, места за отдих и други, са длъжни за собствена сметка да осигуряват дейностите по дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

Превантивните мерки за намаляване на числеността на векторите по поречието на реките Дунав, Марица, Струма и Места, както и по протежението на други големи водни басейни се организират и финансират от общините, които за тези цели следва ежегодно да планират средства в своите бюджети. В изпълнение на нормативно определените си ангажименти по надзора на заразните болести ежегодно Министерството на здравеопазването чрез регионалните здравни инспекции разпорежда с предписания дейности по навременно организиране и провеждане на ефективни дезинсекционни обработки на територията на страната. От началото на 2019 г. са издадени 403 предписания на кметовете на общините, кметовете на районните администрации, на другите обекти с обществено предназначение за навременно организиране и провеждане на комплексни мероприятия. Към 30 май 2019 г. са извършени 803 проверки върху качеството и ефективността на обработките, проверки на физически и юридически лица, осъществяващи тези проверки. Съставени са два акта за административни нарушения на кметове на общини за неизпълнение на предписаните мерки. До края на епидемичния сезон са планувани 679 проверки. Регионалните здравни инспекции ще продължат да оказват необходимата експертна помощ при определяне на рисковите места за обработка, подбора на най-ефективните препарати, начините и сроковете за обработка на площите, както и да контролират качеството и ефективността на осъществените мероприятия. Министерството на здравеопазването чрез районните здравни инспекции осъществява ежедневен надзор на регистрираните остри заразни заболявания в страната, в това число и на трансмисивните инфекции, и в рамките на своите нормативно определени правомощия ще продължи да изпълнява дейности за постигане на съвременен

така и на огромен брой жители, които ми сигнализираха по телефона, в социалните медии, на огромен брой снимки от нахапани хора и предизвикани алергични реакции. Ето едно становище от община Долни Дъбник, с което ще аргументирам още повече защо се обръщаме всички към Вас – и аз като представител на хората: „Трябва да се третират поне четири пъти годишно. През предходните години общината не е имала възможност да осъществи това мероприятие, тъй като е с оскъден бюджет и няма заделени средства за тази дейност. С приоритетно разпределение на бюджета са средствата за учебни заведения, социални услуги, обслужване на населението и други дейности. През изминалите няколко години подчертавам, и Министерството на финансите не отпусна целева субсидия за борба против комарите. Проблемът на община Гулянци, както и на останалите дунавски общини, е изключително сериозен, което налага потребността от търсене на подкрепа от централната власт. За да се гарантира ефективността за борба с проблема, е необходимо и кардинално решение, което не е във възможностите и правомощията на местната власт. Нашето мнение е, че унищожаването на комарите трябва да се осъществи чрез повсеместно пръскане на засегнатите площи по цялото поречие на река Дунав – и благодаря на колегата, който ме подсети преди секунда, че крайбрежието на Дунав е изключително държавна собственост, с професионални средства и техника за масовото им унищожаване, както и синхронизирани действия от румънска страна, което е във възможностите на централната власт.

Уважаеми господин Бурджев, Вие сте депутат – Вие предлагате и приемате законите в държавата. Всичкото това, което го прочетохте, е много добре, обаче защо се обръщате към мен? Това не мога да разбера. Какво искате от мен в момента – да извадя от бюджета на Министерството на здравеопазването, за да осъществим съответното пръскане на комарите ли?! Моля Ви се, когато си подготвяте въпросите, преценявайте към кого да ги отпращате. Ние имаме определени компетенции – определени със закон, не сме финансираща институция, която финансира общините, за да можете да го изискате това от нас. Имаме конкретни ангажименти и ние ги изпълняваме – както разбрахте, даже повече, отколкото трябва. Моля Ви, тези, които Ви пишат въпросите, да Ви кажат към кого трябва да се обръщате. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. С това завършваме въпросите към министър Ананиев. Уважаеми господин Министър, Вие отговорихте на девет въпроса и две питания в днешния ден за парламентарен контрол. Благодаря Ви за спокойното, аргументирано и компетентно отношение. Още веднъж – благодаря. Продължаваме с министър Петя Аврамова. Първият въпрос към министър Аврамова е от народните представители Крум Зарков, Пенчо Милков и Георги Стоилов относно необходимо преустройство на кръстовище на изхода на град Русе в посока град Варна.

През периода от 2014-а до 2018 г. са регистрирани 51 катастрофи, при които има 26 ранени и, за съжаление, един загинал. През месец февруари тази година по инициатива на Русенска окръжна прокуратура се организира междуведомствена среща за този проблемен участък, на която са присъствали представители на прокуратурата, областна и общинска

онези, които най-вероятно ще чуем във Вашия отговор, свързани с хоризонталната маркировка, с вертикалната сигнализация, със засилен полицейски контрол, с ограничаване на скоростта. дългосрочните мерки, които са предприети, е изграждане на кръстовище на този проблемен участък. За съжаление, в последните дни, когато задавахме въпроса, също имаше регистрирани нови Уважаема госпожо Министър, въпросите ни към Вас са: какви мерки са предприети до момента за ограничаване на пътнотранспортните произшествия на този участък и кога се предвижда да се изгради кръстовище на това място? Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Стоилов. Имате думата за отговор, уважаема госпожо Министър. МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Стоилов, господин Зарков, господин Милков! Обект на Вашия въпрос е кръстовище в регулацията на град Русе, на което се пресичат републикански път І-2 Русе – Разград, републикански път ІІ-23 Русе – Кубрат и общински път към квартал „Средна кула“. На 11 февруари тази година по инициатива на Окръжна прокуратура – Русе, се състоя междуведомствена среща за обсъждане на проблемите, свързани с високия брой произшествия в района на кръстовището. На срещата участваха представители на Окръжна прокуратура – Русе, Областна администрация – Русе, Община Русе, Областно пътно управление – Русе, и Областна дирекция на МВР – Русе. За намаляване на броя на пътнотранспортните произшествия в района на кръстовището експертите предложиха краткосрочни и дългосрочни мерки, за изпълнението на които бе подписан протокол между страните. Към момента всяка от двете институции е изпълнила своите ангажименти по отношение на краткосрочните мерки. Община Русе е извършила: - опресняване на хоризонталната маркировка в района на кръстовището, дублиране на пътен знак „В26“, указващ забрана за движение със скорост, по-висока от 60 километра в час, в двете посоки преди кръстовището; - поставяне на пътен знак „Б1“ – пропусни движещите се по пътя с предимство от изходите на път І-2 Русе – Разград, магазин „Джъмбо“ и от път ІІ-23 Русе – Кубрат; - поставяне на пътен знак „А40“ – участък с концентрация на ПТП преди кръстовището; поставяне на пътни знаци „Б2“ – спри, пропусни движещите се по пътя с предимство; и „Г5“ – движение само направо или наляво след знака на кръстовището в средния разделителен остров; поставяне на пътен знак „Г2“ – движение само надясно след знака на път І-2 Русе – Разград при обособената крайна дясна лента за извършване на десен завой към магазин „Джъмбо“. Агенция „Пътна инфраструктура“ в лицето на Областно пътно управление – Русе, е извършила изпълнение на нова хоризонтална маркировка тип „шумна пътна маркировка“ по двете направления Русе – Разград и Разград – Русе съгласно Наредба от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка. След изпълнението на краткосрочните мерки се наблюдава намаляване на пътнотранспортните произшествия в района на кръстовището. По данни на сектор „Пътна полиция“ от началото на годината до момента в участъка са регистрирани две леки пътнотранспортни произшествия с материални щети. Предложената на срещата дългосрочна мярка предвижда изработването на проект за реконструкция на съществуващото кръстовище с оглед преобразуването му в кръгово. Съгласно подписания протокол предприемането на действия по изпълнение на тази мярка следва да е предшествано от съвместно предложение на Агенция „Пътна инфраструктура“, респективно Областно пътно управление – Русе, и Община Русе за реализация на проекта. Тъй като участъкът попада в урбанизирана територия на града, е необходимо действията и ангажиментите между двете институции да бъдат координирани. В тази връзка на 19 юни бе проведена инициираща среща по проблема между специалисти на Областно пътно управление и заместник-кмета на община Русе. На срещата бяха коментирани варианти и предложения за общи действия на Агенция „Пътна инфраструктура“, респективно Областно пътно управление, и Община Русе по изготвянето на проект за кръгово кръстовище и изпълнението на строително-монтажни работи. Към момента Община Русе разглежда коментираните на срещата въпроси по отношение на нейните възможности за участие в проекта, като предстои в рамките на следващия месец да бъде проведена втора среща и в по-разширен обхват на участващите експерти и ръководители от двете институции

Уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Ще заявя, че не съм удовлетворен от отговора и ще Ви обясня защо. Ясно е, че така наречената инициираща среща на 19 юни е по повод на зададения от нас въпрос – повече от ясно, това е онзи ден. И не е ясно защо от една друга среща – през месец октомври 2017 г. г. – това е преди почти две години, когато в Русе отново е бил председателят на Управителния съвет на АПИ, отново въпросният заместник-кмет, кмет, институции се събират да говорят по отношение на три въпроса, единият от които е въпросното кръстовище. И става ясно на всички, че това кръстовище трябва да стане кръгово, за да се предотвратят тези транспортни произшествия. Става ясно, че пътят е републикански – между Русе, Разград и Варна. Как Как общественото мнение да бъде успокоено, като ни казвате, че преди два дни е имало инициираща среща, след като тази среща беше преди две години в Русе – октомври 2017 г.? И оттогава – нищо. Кажете: от срещата през 2017 г., когато е казано, че трябва да има кръгово на това място, какво е свършено? Тогава, между другото, е говорено и за Дъговия мост в Русе – нещо друго, за което съм Ви питал, пак през 2017 г. И пак – нищо. Тъжната ежедневна статистика – били намалели пътнотранспортните произшествия, те намаляват, защото едни и същи хора минават по този път и сигурно вече се научиха, че постоянно се катастрофира – хората стават по-внимателни. Но добрата организация на движението изисква кръгово. Не мога да разбера – с това ще завърша: толкова ли е трудно за държава като България, фиксирала проблема преди две години, да извърши на един републикански път кръгово кръстовище? За мен не е трудно. Аргументи от това, че иницииращата среща била започнала преди два дни, мисля, че не удовлетворяват никого от Русе.

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Милков, ясно е, че краткосрочните мерки са изпълнени и че това е оказало влияние върху движението в това кръгово кръстовище с оглед намаляващите пътнотранспортни произшествия и отчитайки, че те са леки – само с повреди по автомобилите. пътната инфраструктура, проблем имаме и с участниците в движението, които трябва да следват знаците и ограниченията, както и да следят движението Това, с което аз се ангажирам, е да Ви информирам за срещата, която предстои през месец юли, за взетите решения на тази среща. И в същото време да изкажа неудовлетворението си – както и Вие, така и аз, от това, че в България средствата за пътища никога не са в размера, в който на всички нас ни се иска. В същото време държавата – Агенция „Пътна инфраструктура“, полага усилия във всички области на страната да решава проблемите, които съществуват, по пътната мрежа. Само няколко цифри ще Ви кажа. През 2018 г. в област Русе е изпълнен проект със средства от държавния бюджет на стойност малко над 1 милион за реконструкция, удвояване на пътното платно на път ІІ-21 Русе – Тутракан. В процес на изпълнение са следните обекти: - ремонт на републикански път І-5 Русе – Търново,

на стойност малко над 6 млн. лв. Държавата – Агенция „Пътна инфраструктура“, се опитва да приоритизира и да полага грижи за всички пътища – както виждате, и за тези в област Русе, така че и проблемът с кръговото кръстовище ще намери своето решение.

уважаеми народни представители! Това е изключително важен за старозагорци въпрос и господин Христов – заместник-председателят на Народното събрание, ще го потвърди. Въпросът е за състоянието на единствената връзка на петия по големина, с население над 150 хиляди човека, областен град – Стара Загора, с автомагистрала „Тракия“. Този голям град е оставен с една-единствена връзка с автомагистралата и това в какво състояние е пътят обяснимо вълнува старозагорци от далечната 2005 – 2006 г. насам. Знаете, че връзките, подходите на един град към ключови пътища, какъвто е автомагистрала „Тракия“, са от огромно значение за развитието на транспортните, а чрез тях и на икономическите връзки

връзката чрез пътен възел Чирпан – Братя Даскалови се намира на 50 км от града и до него няма нормален скоростен път – минава се през две населени места. Връзката на пътен възел Свобода се намира на 25 км от града и до него няма нормален скоростен път – пак се минава през две населени места: населени места: Ракитница и Богомилово. Връзката чрез пътен възел Нова Загора – Раднево се намира на повече от 40 км от града и до него няма нормален скоростен път, а се минава по третокласна пътна мрежа.

въпроса ни, е може би единствената относително нормална връзка, но тя е двулентов, а не скоростен път, и в пиковите моменти тези 6 км се изминават не както е нормално – за 10-ина минути, а за повече от 20. Това е предпоставка за напрежение сред водачите на моторни превозни средства и предпоставка за пътнотранспортни произшествия. Има допълнително утежняващи движението обстоятелства, които няма да изреждам в момента, но въпросът ми към Вас е: на какъв етап е реализацията на Проекта за удвояване на съществуващото трасе на участък от път I-5 от км 236,3 до 241,6 с цел постигане на габарит Г 20.

На вече зададен от Вас въпрос през 2018 г. тогавашният министър на Регионалното развитие господин Нанков Ви е уведомил, че ще се разгледат възможностите за включване на Проекта за удвояване на съществуващото трасе на път I-5 с цел постигане на габарит Г 20 по две ленти за движение в посока, разделителни ивици и два банкета. В Инвестиционната програма на АПИ, както знаете, за съществуващата отсечка от републикански път I-5 – град Стара Загора и автомагистрала „Тракия“, с дължина около 5 км, от км 236 до 241, е наличен Технически проект, който е разработен през 2008 г. Проектът предвижда освен габарит Г 20 също и реконструкция на засегнатите инженерни мрежи. Процедурата за теренно осигуряване на обекта е приключила, като с решение на Министерския съвет от 2014 г. са отчуждени имоти и части от имоти, частна собственост, засягащи се по парцеларен план. Собствениците на имоти са обезщетени с дължимите суми. Агенцията е придобила собственост върху засегнатите части. За съжаление, изработеният Технически проект вече не е актуален и не отговаря на съвременните изисквания. Необходимо е да се изготви ново задание за възлагане на обществена поръчка за избор на проектант, който да актуализира техническата документация. За провеждането както на тази процедура, така и на процедурите за избор на изпълнител на строително-монтажните работи и надзора е нужно тяхното финансово обезпечаване. По предварителна оценка индикативната стойност за реализацията на обекта е около 25 млн. лв. Стойността на строително-монтажните работи може да бъде конкретизирана едва след преработването на Проекта. Инвестиционната програма на Агенцията през последните 10 години е изключително мащабна, като се строят както големи инфраструктурни участъци и по-малки обекти, така и се рехабилитират множество пътни отсечки в цялата страна, осигуряващи свързаност на отделните райони, което благоприятства за развитие на бизнес климата и подобряване качеството на живот. Това от своя страна предполага значителни средства, които Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура“ съвместно, чрез различни механизми и инструменти, се опитват и се стремят да осигурят. За съжаление, бюджетните средства не са достатъчни, което е сред основните причини Инвестиционната програма на Агенцията за всяка календарна година внимателно да се преценява и приоритизира. С оглед гореизложеното Ви уведомявам, че изпълнението на обекта ще бъде планирано от Агенцията. Това разширение е отчетено като необходимо. Другите народни представители от Стара Загора, и при мои посещения на място, както обществеността, и бизнесът, и ние, и Агенция „Пътна инфраструктура“ сме на мнение, че тази отсечка трябва да бъде разширена и да се осигури достъпът до магистралата по нормален начин. Това, което се ангажираме в рамките на 2019 г., е да бъде пусната процедурата за актуализация на Техническия проект,

Сега ще Ви чета дословно стенограмата от 23 март 2018 г., защото съм притеснен от Вашия отговор. Силно съм притеснен, защото това е поредното обещание за старозагорци от 2006 г. насам. Чета Ви дословно стенограмата. Ангажиментът е поет от Вашия предшественик – министър на регионалното развитие и благоустройството и настоящ Ваш заместник. „През 2018 г. ще извадим строително разрешение за обекта и поемам ангажимент от тази трибуна, че през 2019 г. ще бъде включен в бюджетната програма на Агенция „Пътна инфраструктура“ за реализация, а дори може да е тази година. След изваждане на строителното разрешение ще преценим доколко е удачно да стартираме с процедурата по Закона за обществените поръчки, както правим както правим с другите обекти, за да спестим време, а през 2019 г., след осигуряването на ресурса, което поемам като ангажимент от тази трибуна, да стартираме с реални дейности, след като съответно метеорологичните условия в началото на строителния сезон 2019 г. допускат самото строителство.“ Това е в най-общи линии. По мое настояване за още конкретни ангажименти министърът отговаря: това, което поемам като ангажимент, е, че 2020 г. ще имаме такъв подход. Трудно бих могъл да кажа дали ще е април, или май месец. Ако всичко мине наред като процедура по възлагане, през 2019 г. ще си го изградим в рамките на не повече от 9 – 10 месеца. Бюджетът ще си осигурим за догодина, тоест 2019 г., а тази година ще приключим с процедурата по преработка на техническия проект – имаме отчуждавания, работим по тях, по парцеларни планове и така нататък. Преработваме го тази година Проекта, вадим строително разрешение и стартираме тръжната процедура.“ Става въпрос за 2019 г. „През 2019 г., живот и здраве, по това време ще започнем с реализацията на обекта, 9 – 10 месеца и е готов.“ Нещо много важно, пак думи на министъра: „Факт е, че този ангажимент, който поемам, аз ще си го гоня и ще си го реализирам, живот и здраве, моите наследници също, ако дотогава има и друг министър, да си продължат ангажиментите, които съм поел. Всичко, което зависи от мен понастоящем, аз споменах. Не по-късно от месец май – работен проект, строително разрешение в рамките на месец юни,

Имате думата за дуплика, уважаема госпожо Министър. Вие сте от народните представители, които задават много въпроси в парламентарния контрол и вероятно вече сте разбрали, че аз напразни обещания не давам. Така че, ако господин Нанков като министър е имал своето виждане за разпределение на бюджета в Агенция „Пътна инфраструктура“, ако е имал очаквания за по-голям бюджет на Агенция „Пътна инфраструктура“, ако е имал очаквания от приходи от въвеждането на тол системата в България, това е била негова преценка към момента, в който той е дал тези обещания. Ще се опитам да бъда реалист, какъвто се стремя да бъда, защото не искам хората да очакват до края на 2019 г. този строеж да стартира. Имаме няколко теренно осигурени участъка в България, при които са завършени отчуждителните процедури, които, при осигурено финансиране, ние можем да започнем да строим. Този участък от 5 км, малко над 5 км, е един от тях. Така че това, с което се ангажираме, е да имаме актуализиран Проект, така че при осигуряване на финансиране, дай боже, това да е 2020 г., 2019 г. няма как да се получи, 2019 г. да актуализираме Проекта и 2020 г. да имаме готовност за реални строителни дейности. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър. Въпрос към министър Аврамова от народния представител Кристина Сидорова относно заплащането на труда на заетите във ВиК сектора. Имате думата, уважаема госпожо Сидорова.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 средната брутна работна заплата в сектора е 855 лв., или с около 40% по-ниска от средната заплата в страната. Инженерите във ВиК дружествата са около 1% от всички заети. Броят на работещите на минимална работна заплата значително се увеличава и достига близо 20% от работниците и служителите в сектора. Изравняват се заплатите на ниско квалифицираните кадри с тези на високо квалифицираните работници и служители. Има ВиК дружества, където две трети от работещите са на минимална работна заплата. Сред работниците тече подписка и готовност за по-ефективни действия, ако не се вдигнат възнагражденията. Текучеството е голямо, работата все повече, а специалистите все по малко съответно заплащанията не се вдигат, а остават на едно и също ниво дълги години вече. В тази връзка въпросът ми към Вас е: какви мерки ще предприемете за актуализиране заплащането на труда на заетите във ВиК сектора, без това обаче да бъде обвързано с повишаване цената на водата? Благодаря, уважаема госпожо Сидорова. Имате думата за отговор, уважаема госпожо Министър. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаема госпожо Сидорова, много актуален въпрос за ВиК сектора. Министерството на регионалното развитие и благоустройството провежда политика в отрасъл ВиК на национално ниво, както и упражнява правата на държавата като собственик, съдружник или акционер в част от ВиК дружествата в страната. Изграждането и поддържането на водоснабдителната и канализационната инфраструктура е приоритетна дейност за Министерството на регионалното развитие и благоустройството като целим постигане на съответствие с националното и европейското законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчни води и повишаване ефективността на системите и съоръженията. ВиК операторите имат задължения да спазват разчетите за труд, предвидени в представените и одобрени от Комисията за енергийно и водно регулиране бизнес планове, която в качеството си на регулаторен орган следи за цената на ВиК услугите. Комисията утвърждава цени на ВиК услуги за първата година от регулаторния период и одобрява цени за следващите години, като служебно изменя с коефициент необходимите приходи на ВиК оператора при прилагане на метода „горна граница на цени“. Към настоящия момент по отношение на дружествата с принципал Министерството на регионалното развитие и благоустройството от Комисията за енергийно и водно регулиране са одобрени бизнес плановете на 19 броя ВиК оператора от общо 29, като дори и при тези 19 броя ВиК оператора

предоставящи други комунални услуги, както и тенденция за уравняване на възнагражденията между професиите поради нарастване на минималната работна заплата, от една страна, и ограниченията, които произтичат от бизнес плановете на дружествата. Утвърдените за текущата година бизнес планове и одобрените цени на регулираните ВиК услуги от КЕВР позволяват определени равнища на заплащане на труда. Всяка промяна в посока на нарастване на доходите на заетия персонал при равни други условия би следвало да има за източник съкращаване на други необходимо присъщи разходи на ВиК операторите като например намаляване на инвестициите, което е неприемливо. За да не бъде растежът на работната заплата за сметка на цените, в бизнес плановете на дружествата са разписани мерки за повишаване на ефективността, изразяващи се в икономия на другите материални разходи, като понижаване на разходите за електроенергия, външни услуги, суровини и материали. Следят се и показателите за намаляване на загубите на вода, повишаване на събираемостта на вземанията и редица други, свързани с организацията и управлението на дружествата. Потенциален ресурс за повишаване на възнагражденията на работещите е мярката за оптимизация на персонала, което включва комплекс от взаимосвързани действия за по-добро ефективно натоварване, квалификация, преквалификация на заетите, и ако анализите показват, необходимост от съкращаване. Посочвам, че с повишаване стандарта на живот и на минималната работна заплата средната заплата в отрасъла като абсолютна сума е нараствала. Средната месечна заплата на едно на едно лице от персонала на ВиК дружествата с държавно участие в капитала за 2016 г. е в размер на 746 лв.; 2017 г. – 782 лв.; 2018 г. – 873 лв., което със сигурност не е достатъчно. Търговските дружества от отрасъл ВиК функционират като самостоятелни стопански субекти и възнаграждението на работниците и служителите не е въпрос от компетенциите на принципала на дружеството, който следи за това по отношение на органите за управление. Посочвам, че размерът на средната месечна работна заплата за 2018 г. е в много широки граници, като например в Кюстендил тя е 676 лв., където има малко ВиК дружество, 779 лв. в Добрич, където ВиК дружеството не е в добро финансово състояние, 1059 лв. в Русе, където има голям ВиК оператор с по-добри финансови показатели. Съотношението между най-високите и най-ниските средни заплати между различните оператори с държавно участие е повече от 1,6. Средната месечна заплата към 31 декември 2018 е 873 лв. и се е увеличила с 10% спрямо предходната година. В допълнение, отбелязвам, че приходите от дейността на едно лице от персонала за 2018 г. са 38 809 лв., което е увеличение с 10,5% спрямо 2017 г. и показва подобряване на ефективността от използването на трудовите ресурси. Същевременно към 31 декември 2018 г. общият брой на средносписъчния състав в държавните дружества от отрасъл ВиК е 14 079 човека, като е намалял с 1,6% – 222 човека спрямо 2017 Цитираните стойности с държавните дружества не отразяват информация за оператора в София и малките общински оператори. Обръщам внимание, че каквито и действия да бъдат предприемани от принципала и мениджърите на дружествата през регулаторен период 2017 – 2021 проблем и забава в ръста на заплащането предизвиква забавата в приемането от КЕВР на бизнес плановете на дружествата – за някои още няма одобрени такива, а също така и несинхронизиране на политиката на регулатора по отношение на двата регулирани пазара на ел. енергия и отрасъл ВиК. Необоснованият ръст на цената на ел. енергията, без да е предвиден в цените на ВиК услугите, изчерпва и продължава да изчерпва и малкия ресурс, с който да се позволи по-адекватно заплащане на висококвалифицирания персонал. Като част от мерките, които МРРБ предприема с цел регламентиране на отрасловата политика, е подготовката на специален закон във водоснабдяване и канализация. В момента се сформира междуведомствена работна група, която да подготви предложения, като се очаква те да бъдат финализирани и предложени на обществена дискусия през есента. Няколко са основните цели на закона. Чрез въвеждането на нови разпоредби трябва да се постигне съответствие с европейските директиви в областта на питейните и отпадъчните води. Важно е също да се постигне устойчивост на предлаганите ВиК услуги, което означава да се извършва подмяна на изграденото в миналото и да се осъществява адекватна поддръжка и експлоатация от компетентни специалисти. Ключов момент в закона ще бъдат мерките за повишаване на ефективността чрез консолидация, икономии и въвеждане на модерни практики. Ще предложим да се създадат по-широки възможности за кадровото обезпечаване на отрасъла, включително с адекватно заплащане на работещите в него. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър. Имате думата за реплика, уважаема госпожо Сидорова.

Това, че голяма част от ВиК операторите не са готови с бизнес плановете е проблем, по който мисля, че трябва да работите по настоятелно и по-сериозно и задълбочено. Това, че има голямо разминаване между заплатите в малките ВиК дружества и в големите асоциации отново е проблем, по който трябва Министерството да вземе някакви мерки и да види по какъв начин може ВиК инженерът в Кюстендил и ВиК инженерът в Русе, както Вие казахте, да взимат една и съща заплата, защото ВиК инженерът е навсякъде ВиК инженер, така да се каже. Със сигурност повишаването на заплатата не трябва да бъде свързано с увеличаване цената на водата и с намаляване на инвестициите – тук съм на 100% съгласна с Вас, но може да се помисли за по-сериозна оптимизация, за по-добро управление на ВиК асоциациите. Други възможни решения са ваучери за водно водно бедни, за които се говори от доста време. Законът за ВиК, за водите е закон, за който говорим вече 20 години и който всеки нов министър обещава, че ще го има, и той някъде стои на трупчета. Надявам се в най-скоро време да имаме такъв закон и той да подпомогне по-доброто управление на ВиК дружествата в България. Още едно възможно решение за повече средства във ВиК дружествата, откъдето да дойде и увеличаване на заплатите, е отчисленията за такса водовземане на дружествата – половината от тях да останат във ВиК дружествата. Това също е възможен вариант, който трябва да бъде използван. От Вашия отговор разбрах, че варианти има много, че има възможности, които не са използвани обаче към момента и, които трябва да бъдат приложени на практика, за да може работещите в този сектор да получават едно достойно заплащане и да имат гаранция за достоен живот. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Сидорова. Имате думата за дуплика, уважаема госпожо Министър. Благодаря,уважаеми господин Председател. Уважаема госпожо Сидорова, това, което Вие предложихте току-що, съвпада в голяма степен и с тенденциите в изработването на новия закон. В него ще има и социалния аспект, който Вие току-що предложихте, под формата на ваучери. Ще се прецизира как точно да бъде определен в закона. Продължаваме ВиК реформата с общи усилия. Факт е, че консолидираните дружества, големите дружества имат по-добри възможности, дават по-добри заплати и са във финансово стабилно състояние. Факт е, че малките ВиК дружества нямат финансовия ресурс, не могат да генерират такъв, за да изпълняват както ролята си на ВиК оператор, който трябва да дава качествена услуга, така и да повишават заплатите на работещите в тях. Така че, надявам се до 2020 г. всички общини, общински съвети да премислят внимателно участието си в консолидирането и преминаването към един ВиК оператор на територията на една област да имат възможност да използват и ресурса на Европейската програма, изготвянето на закона в Междуведомствената работна група ще приемаме всякакви предложения. Ще бъда благодарна и Вие ако внесете под някаква форма своите предложения, така че да залегнат в новия закон. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР Следва въпрос от народния представител Милко Недялков относно провалено изпълнение на част от проект по Оперативна програма „Региони в растеж“ в Ловеч. Заповядайте, господин Недялков. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър, в Ловеч сме обратно – има осигурени средства,

На 10 януари 2018 г. е сключен договор между община Ловеч и обединението Дружество по Закона и задълженията и договорите „Път МГА“ от Смолян с предмет изграждане на спортна зала и рехабилитация на дворното пространство на Основно училище „Проф. Димитър Димов“– единственото училище без спортна зала в Ловеч.

Няколко дни след сключване на договора изпълнителят се отказва поради факта, че не може да извърши дейностите и няма да спази срока. На 18 май със същия предмет се сключва нов договор между Община Ловеч и друго обединение по Закона за задълженията и договорите – „ДАНИ ТОРКРЕТ“, също от Смолян. Интересното в случая е, че освен пълната еднаквост на двата договора, адресът на двете обединения на първия и втория договор е един и същ, телефонният номер и почти всички данни, включително и представляващият двете обединения, е един и същ. След като се е отказал, се пренебрегват други трима участници в тръжната процедура и отново се дава на този участник, само че с друга фирма и друго обединение. Моят въпрос към Вас е: какви са сумите, изплатени досега на обединението изпълнител, и какви са санкциите, които са му наложени за неспазване на договора? Той вече трябва да е приключил изграждането на обекта, а обектът е на кота нула и дори някои от дейностите не са започнали. Вторият въпрос е: предвижда ли управляващият орган да наложи санкции и на бенефициента на проекта на Община Ловеч за проваления проект при изграждането на тази необходима спортна зала? Благодаря Ви предварително. Благодаря. Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Недялков, по договора от 18 май 2018 г. с изпълнител „ДАНИ ТОРКРЕТ“, сключен във връзка с изпълнение на горепосочения проект, към момента са представени за възстановяване от страна на бенефициента разходи в размер на 479 хил. 712 лв., представляващи авансово плащане в размер на 35% от стойността на договора. Към момента по договор с изпълнител не са верифицирани и възстановени от управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ разходи в размер на 47 хил. 971 лв. във връзка с постъпил сигнал със съмнения за нередност. Окончателният размер на възстановените разходи ще бъде определен след окончателно отчитане от страна на бенефициента на обекта и извършване на управленски проверки за допустимост на разходите от страна на управляващия орган на Оперативната програма. По отношение на необходимостта от налагане на санкции на бенефициента следва да се има предвид, че към момента дейностите по проекта не са приключили и не са окончателно отчетени от бенефициента. Управляващият орган ще извърши проверка относно спазване на сроковете по договорите за изпълнението на дейностите по проекта след тяхното приключване при искане за възстановяване на разходи по приключил договор с изпълнител от страна на бенефициента. В случай на установена забава в изпълнението на конкретна дейност, последната се разглежда като изменение на сключения договор с изпълнителя и се извършва проверка за законосъобразност на констатираното изменение, като при констатирано нарушение ще бъде наложена финансова корекция. Благодаря Ви. Благодаря Ви, госпожо Министър. Ще има ли реплика? Заповядайте, господин Недялков. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър, разбирам, че Вашият отговор е от гледна точка на Министерството и той едва ли може да бъде друг. Но искам да заявя, че около тази обществена поръчка, изпълнението на този договор се крият много неща. Вече една зима, учениците от Основно училище „Проф. Димитър Димов“ в Ловеч газиха калта от разрушеното околно пространство около училището и също така извършващите се строителни дейности. Днес започва лятото, до началото на учебната година има малко по-малко от 80 дни. Разбираме цялата процедура на фирмите, но малко е чудно и твърде съмнително в Ловеч строителните дейности да се извършват от консорциум, който е базиран в Смолян, а другата фирма също е от Бургас. Това не само е притеснително, това навява също така и за някои други съмнения и мисля, че правилно са отправени сигналите до правоохранителните органи на България. Но мен ме интересува друго. В договора е записано, че трябва да бъдат извършени голям брой дейности. Това са включително много квадратни метра настилка – спортна, тротоарна, армиран бетон, метална конструкция – 44 т. За тези 80 дни имахме пример през 2013 г., когато беше построена спортна зала в Ловеч, горе-долу със същите размери, от ловешки фирми. Това също така трябва да бъде преразгледано при осъществяването на политиката на Министерството в контрола на усвояването на европейските средства. Не само това, което се изисква от бенефициента – Община Ловеч, и от Министерството, но трябва да има по-строг контрол, за да няма съмнение за използването на европейските средства за друго финансиране, дори партийно финансиране, като се има предвид човекът, който изпълнява тези поръчки от Смолян. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Недялков. Ще има ли допълнителен отговор? Заповядайте, госпожо Министър, отговорите на репликата. по-скоро е строг към бенефициентите, отколкото толерантен, за което почти всички бенефициенти общини имат финансови корекции и не са доволни от строгия контрол от управляващия орган. Мога да Ви уверя, че управляващият орган на Оперативната програма ще свърши своята работа по контрола. Във връзка с Вашето питане – те са сезирани, за да направят преглед на изнесеното от Вас. Благодаря Ви.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

Моят въпрос, госпожо Министър, към Вас е относно състоянието на второкласен път II-19. Уважаема госпожо Министър, републиканският път II-19 е второкласен път – част от републиканската пътна мрежа, преминаващ изцяло по територията на област Благоевград. Дължината му е 109,7 км, а крайната му точка на българска територия е Гранично контролно-пропускателен пункт Илинден – Ексохи. Този път е един от най-натоварените в цялата област. Характерен е с много голямата интензивност на движението. Това се засилва многократно през летния сезон, когато се увеличава и туристическият поток към Република Гърция. Посоченият от мен пътен участък е с чести случаи на автомобилни катастрофи. Като народен представител, избран от Първи МИР – Благоевград, многократно ми е било сигнализирано от граждани, особено от населените места село Места, град Банско и град Добринище, през които пътят минава, че са налице сериозни предпоставки за пътни инциденти поради превишаване на допустимата от закона скорост, непочистени участъци от пясък, буйна растителност и така нататък. В тази връзка моите въпроси са: какви превантивни действия предвижда повереното Ви Министерство за обезопасяване, почистване и ограничаване на скоростта на пътя Симитли – Гоце Делчев, който преминава през населените места, с което ще се гарантират животът и здравето на гражданите? Предвижда ли се полагане на допълнителна маркировка на пътното платно и така наречените изкуствени неравности? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Мацурев.

безопасността на пътната инфраструктура е основен приоритет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура“ като второстепенен разпоредител с бюджетни средства. В момента експерти по пътна безопасност в Агенцията извършват анализ и оценка и набелязване на мерки за всички установени през 2018 г. участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия. Периодично по всички републикански пътища се извършват инспекции по пътна безопасност, които от своя страна допринасят за повишаването ѝ. Относно поставените въпроси, касаещи република път II-19 Ви информирам, че второкласният път в участъка от Разлог до село Копривлен от км 36 до 93, с обща дължина 57 км, е рехабилитиран по линия на Програма „Държавни инвестиционни заеми“ и Проект „Транзитни пътища“ през 2016 г. По данни от Годишния отчет на Областно пътно управление – Благоевград, за състоянието на републиканските пътища на територията към 31 декември 2018 г. е отчетено, че път II-19 е е с добри технико-експлоатационни качества. През настоящата година всички дейности, изпълнявани на трасето, се финансират с бюджетни средства и са съобразени с регламентираните технически правила и изисквания. Текущото поддържане на пътната мрежа включва дейности, осигуряващи условия за непрекъснато безопасно и удобно движение по нея. След приключване на зимния сезон за път II-19 приоритетно се възлагат дейности по отводняване, ландшафно оформяне и почистване на сервитута на пътя. До момента са изпълнени следните дейности: почистване на пътното платно от инертни материали, оформяне на земни изкопи, окопи, косене, почистване на бетонови улеи, изсичане на храсти и кастрене на растителност по пътните банкети и около пътните знаци. Разходени са средства около 20 хил. лв. Агенцията ще продължи да насочва ресурс по обхвата на пътя за ландшафни дейности за осигуряване на видимост и комфорт. С цел осигуряване на безопасно преминаване по трасето на републиканския път преди началото на зимния сезон, осовата маркировка в участъка от град Симитли до Банско от км 0 до км 38 беше подновена. За нея са разходени средства в размер на 38 580 лв. През настоящия строителен сезон на останалата част от пътя – от Банско през град Гоце Делчев до границата с Република дейността ще бъде продължена. Полагането на маркировка следва да бъде извършена в срок до края на месец септември и за нея има осигурен финансов ресурс в размер на 93 210 лв. Организацията на движение по второкласния път е изцяло уредена съгласно посочените от Закона за движение по пътищата нормативни изисквания – за участъци, преминаващи през населени места, скоростта е ограничена до 50 км. Съгласно своята компетентност Агенция „Пътна инфраструктура“ следи за неприкосновеността на пътните знаци и изпълнява всички вменени задължения съгласно Закона за пътищата. По отношение на спазването на правилата за движение по трасето Агенцията не е компетентен орган за осъществяване на контрол. Съгласно регистрите и отчетите за пътни произшествия на II 19, които се водят в Министерството на вътрешните работи,

експерти по пътна безопасност от Агенция „Пътна инфраструктура“ правят оценка и анализ и набелязват съответните мерки за обезопасяване на трасето. Господин Председател, мога да довърша в дупликата. Да, затова дадох сигнал. Простете, но се съобразяваме с процедурата. Господин Мацурев, заповядайте за реплика и допълнителни въпроси, които ще дадат възможност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 Вие и представители на Вашето Министерство правите, и съм удовлетворен от отговора. В тази връзка искам да апелирам към Вас да примерно по-голям контрол върху изпълнението на маркировките, които се поставят, съответно терените по този начин да бъдат обезопасени. Сигурен съм, че това нещо ще има резултат, за което Ви благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Мацурев. Госпожо Министър, имате възможност да допълните отговора

по останалата част от трасето на път II-19, включително в населените места Места, град Банско и Добринище, не са установени участъци с концентрация на ПТП. Относно необходимостта за предприемане на мерки за обезопасяване Ви информирам, че в община Банско на 6 комисия с представители на Областна дирекция на МВР – Благоевград, Общината и Областно пътно управление се е събрала, извършила е оглед на трасето в село Места и е взела решение за изграждане на изкуствени неравности по републикански път от км до км 61.950, както и на пешеходна пътека при км 61+735. Изграждането на изкуствени неравности по републиканската пътна мрежа, преминаваща през населените места, се извършва съгласно Наредба от 5 юли 2012 г. за условията за изграждане и монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности. В протокол от срещата са описани ангажиментите на страните – както Община Банско, така и Агенция „Пътна инфраструктура“, като Община Банско следва да изготви проект за промяна на организацията на движението и да го съгласува, също така да постави съответната вертикална сигнализация след изграждане на изкуствените неравности и да осигури тяхното осветяване. А Агенцията трябва да изгради изкуствените неравности по упоменатите участъци и да положи хоризонтална маркировка. В допълнение, Ви информирам, че към 14 юни Община Банско все още не е предоставила в Областно пътно управление – Благоевград, проект за промяна на организацията на движението. Вероятно това ще стане в следващите дни, за което мога да Ви информирам допълнително за изпълнение на ангажиментите. Благодаря Ви, госпожо Министър. Господин Мацурев, заповядайте да развиете и втория си въпрос към министър Аврамова. Той е относно консолидация на ВиК оператори на територията на област Благоевград. Имате

Въпросът ми е относно консолидацията на ВиК операторите на територията на област Благоевград. Вече няколко години тече процес на консолидация на ВиК операторите в отделните области в страната ни.

ефективност и възможност за устойчиво поддържане на новите системи и съоръжения в бъдеще. В тази връзка, в качеството си на народен представител от област Благоевград, отправям към Вас следните въпроси: На какъв етап е консолидацията на ВиК операторите в област Благоевград и има ли пречки за нейното осъществяване?

от Оперативната програма, които се полагат на посочената от мен област, ако бъде постигната консолидация на ВиК операторите? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви. Уважаема госпожо Министър, заповядайте за отговор. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Мацурев, абсолютно актуален и навременен въпрос предвид усилията, които Министерството на регионалното развитие и благоустройството полага за ВиК реформата в България. Преди да отговоря на поставения от Вас въпрос, бих искала да направя едно уточнение, че консолидация при предоставянето на ВиК услуги означава, когато в границите на една административна област всички общини са членове на областна асоциация по ВиК, а тази асоциация има сключен договор с един ВиК оператор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на услуги. В област Благоевград, за съжаление, към момента не всички общини членуват в Областната асоциация по ВиК. Общините Сандански и Кресна отказват да се присъединят към Асоциацията и ВиК услугите в тях се предоставят от общински оператори. За останалите 11 общини в областта на основание на договор с Асоциацията по ВиК услугите се предоставят от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Благоевград. Към договора има Допълнително споразумение от 9 октомври 2018 г., с което са уредени отношенията за присъединяване и предоставяне на услугите и на територията на община Петрич, което ще започне от 1 януари 2020 г. През периода 2012 – 2014 г. за определяне на необходимите средства за развитие на инфраструктурата в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен хоризонт със заем от Световната банка бяха направени регионални генерални планове за територията на страната. Изчислените инвестиции, които трябва да бъдат вложени в системите, за да се постигне задължителното съответствие с европейските директиви за територията на страната, са в размер на близо 12 млрд. лв., като за област Благоевград са в размер на 300 млн. лв. Подобни средства не могат да бъдат осигурени от цените на ВиК услугите, без да се надвиши прагът на социална поносимост, поради което от съществено значение е доизграждането на системите да стане с максимално включване на грантовите средства от фондовете на Европейския съюз, условие за за ползването на които е повишена ефективност. Обръщам внимание, че практиката при предоставяне на ВиК услуги показва безспорно наличие на тенденция в световен мащаб за окрупняване на операторите, с което се реализира икономия от мащаба при предоставяне на услугите на по-голям брой потребители, повишава се ефективността и съответно се генерират повече финансови средства за поддръжка, разширение на системите и се осигурява квалифициран персонал за оперативните дейности. Съгласно условията, поставени от Европейската комисия, за да се гарантира висока ефективност и прилагане на регионален подход при използване на инфраструктурата, с безвъзмездни средства от Европейските структурни инвестиционни фондове се изпълняват обекти само в административни области, в които ВиК услугите се предоставят от един оператор за всички общини. На практика, поради отказ на две общини от област Благоевград да са членове на Областната асоциация, всички останали 12 общини на територията на областта няма да имат възможност за европейско финансиране на проекти за модернизиране на водоснабдителна и канализационна инфраструктура. Условията за финансиране по Оперативната програма „Околна среда“ включват следване на регионален подход, финансиране на ВиК инфраструктура в области, които се обслужват от един ВиК оператор, като обектите се определят въз основа на регионално прединвестиционно проучване. Към момента Министерството е разработило регионални прединвестиционни проучвания за 15 административни области. За Смолян регионалното прединвестиционно проучване беше пилотно през 2015 г. и ВиК – Смолян, вече е сключило договор за безвъзмездна финансова помощ към Оперативна програма „Околна среда“ за финансиране на проект на стойност 91 млн. лв. с ДДС. За останалите 14 области регионалните проучвания завършиха през 2018 и в периода февруари – април 2019 г. ВиК операторите от тези области подадоха проектни предложения към Оперативна програма „Околна среда“. Размерът на инвестициите за различни територии, предвид различния брой агломерации, в които ще се строи, е различен – от 25 млн. лв. за Видин до 500 млн. лв. за Бургас. В момента проектите са в етап на оценка от управляващия орган на ОПОС. Министерството ще изготви регионални прединвестиционни проучвания за още шест области, в които през предходните години всички общини взеха решения и са членове на Областната асоциация по ВиК. Велико Търново, Хасково, Габрово, „Софийска вода“, Плевен и Търговище са тези шест области. За съжаление, поради отказ на Кресна и Сандански да станат членове на Областната асоциация, област Благоевград към настоящия момент не е в листа на области, за които ще се изготвят регионални прединвестиционни проучвания, и съответно няма да може да се възползва от финансиране от европейските фондове. Надявам се общинските власти и обществеността да преосмислят този процес, за да не лишим цели области от инвестиции, които са безкрайно необходими за сектора. Благодаря. Ви, госпожо Министър. Господин Мацурев, ще има ли реплика?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 наистина Ви благодаря за отговора, който ми дадохте, но явно това не е добра новина за област Благоевград. Надявам се и аз колкото се може по-скоро общинските власти да обмислят това тяхно решение да бъде достигната консолидация на ВиК оператора и да бъде стартиран, защото по този начин, ако не бъде достигнато

Няма с какво да допълните отговора си. Това беше последният въпрос към министъра на регионалното развитие и за участието Ви в днешния парламентарен контрол. Преминаваме към въпроси към господин Боил Банов – министър на културата. Първият от тях е поставен от народния представител Стефан Бурджев и се отнася до подготовката за предстоящото честване на 150 годишнината на Народно читалище „Съгласие 1869“

Въпросът ми е следният: уважаеми господин Министър, въпросното читалище „Съгласие 1869“ е основано на 1 октомври същата година от учителя Нестор Марков, само няколко месеца след организирането на революционен комитет в града от Васил Левски. От първите пет-шест течения вестници и списания и 578 тома книги и инвентар, днес библиотеката притежава книжен фонд от над 220 000 тома, уникален старопечатен фонд от 1153 книги и периодични издания. За юбилея читалищното настоятелство предвижда програма с по-значими инициативи, изложби и празничен юбилеен концерт. Заедно с предстоящото събитие на празника читалището се нуждае от ремонт на покрива и изграждане на рампа за инвалиди. Във връзка с по-горе отбелязаното и с честването, които са наложителни за нормалното функциониране на процеса, Ви питам: какви действия има възможност да предприеме Министерството за финансово подпомагане на читалището и за съдействие

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Бурджев, Народно читалище „Съгласие 1869“ в Плевен е едно от най-старите читалища в страната. То е емблематично за Плевен и региона. В него се намира и една от най-престижните концертни зали – „Емил Димитров“. През годините по самата сграда са правени различен тип ремонтни дейности, като последните по-значими са през 2017 г. Направен е основен ремонт на подовото покритие на сцената, на скатния покрив и на залата за народни танци. Извършени са ремонтни дейности по електрическата инсталация и такива за подобряване на санитарно-хигиенните условия. Сградата се намира в централната градска част на град Плевен и способства за оформяне на цялостния централен градски облик. Към настоящия момент в Министерството на културата има обявена текуща сесия за подкрепа на проекти на читалища, свързани с подпомагане на тяхната основна дейност. Във връзка с предвидените събития, включени в общата програма за отбелязване на 150-годишния юбилей, читалището в град Плевен може да кандидатства по тази програма. Планираните мероприятия са дейности, допустими за финансиране по правилата за целева финансова подкрепа в областта на музейното дело, изобразителни и сценични изкуства, регионални културни дейности и прояви в областта на любителското творчество, литературното, книжовното и нематериалното културно наследство. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Министър. Заповядайте, господин Бурджев, да

Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Не мога да не отбележа уважителното отношение към мястото и значението на това читалище за България и за Плевенския регион. Дадохте нелош сигнал за това, че има механизми, допустими в инструментите, които предлага Министерството като принципал. И все пак съвсем в коректния дух апелирам още веднъж и по-настоятелно – освен това, което има възможност към момента, и с по-сериозно внимание, и с по-сериозен ангажимент да се потърсят и други форми за институционална подкрепа за представяне, уважение на празника от страна на Вас като министър, на дирекциите, които на дирекциите, които ръководите, и за съпричастност – да се отбележи празникът такъв, какъвто подобава на този културен храм в област Плевен. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Бурджев. Господин Министър, ще допълните ли отговора? Не. Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Диана Саватева относно подобряване на условията и материалната база в училищата по изкуствата, в частност Националното училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“. Заповядайте, госпожо Саватева. ДИАНА САВАТЕВА (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, моят въпрос е свързан с националните училища по изкуствата, които попадат под юрисдикцията на Министерството на културата. Мисля, че неведнъж Вие сте казвали, че това е един от приоритетите, тоест създаването на условия в тези училища за обучение на таланти в съответните области. Преди около месец по повод визитата на премиера Борисов в Котел беше публикувана информация относно обновяването, което тече специално в училището в Котел,

който включва както обновяване на базата и прилагане на съответните мерки за енергийност, така и разширяване на базата

В този план бих искала да посоча, че училището, което привлича много деца през последните години, е Националното училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“ в Бургас. Една кратка ретроспекция в развитието на училището показва за какво става въпрос. Първоначално е средно музикално училище, след това през 2004 г. става национално, а през последните години има и специалности, които са свързани не само с с музиката, но и със сценичните изкуства. Преди няколко години се откриха и две специалности, които кореспондират донякъде с открития филиал на на Художествената академия в Бургас през миналата година. Тоест училището се разраства, възпитаниците му стават все повече, съответно изскача въпросът за обновяване и разширяване на базата. В този план моят въпрос, господин Министър, е: каква е позицията на Министерството на културата относно разширението на базата на бургаското училище и възможностите за дофинансиране, тъй като самото училище има един първоначален финансов ресурс за това? Ако може да ни информирате за предвидените средства за разширяване на материалната база в другите национални училища по изкуствата. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, госпожо Саватева. Заповядайте, господин Министър. Имате думата за отговор. МИНИСТЪР БОИЛ БАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Саватева, във връзка с Ваш въпрос Ви информирам следното: Училищата и гимназиите по изкуства и култура са второстепенни разпоредители с бюджет към Министерството на културата. Те са самостоятелни юридически лица на бюджетна издръжка в системата на културата и ведомство. Ежегодно извършват текущи и поддържащи ремонтни дейности в сградния фонд, който управляват в рамките на техните бюджети. Директорите на второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на културата имат право, в случай че заявените разходи не могат да бъдат осигурени от бюджетите на съответните културни институти, да кандидатстват за финансиране на исканите дейности. С писмо от 7 февруари 2019 г. в Министерството на културата е внесено искане за осигуряване на финансови средства за разширяване на учебния корпус на Национално училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“ в Бургас и е представен архитектурен проект и количествено-стойностна сметка в размер на близо 500 хил. лв. без ДДС. Към подаденото заявление не са приложени допълнителни документи относно готовността на училището за провеждане на процедури за избор на изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки. С писмо от 14 февруари 2019 г. Министерството на културата отправи искане към директора на Националното училище за музикално и сценично изкуство допълнително да предостави план за изпълнение на дейностите със съответните суми за всяка година, съобразено с необходимостта от изготвяне на инвестиционен проект по всички части съгласно Закона за устройство на територията, одобряването на проекти, издаването на разрешение за строеж и изпълнението на строително-монтажни работи. С писмо от 18 април 2019 директорът на училището уведомява Министерството за предвидените етапи на реализация на Проекта – разширяване на учебния корпус, и незавършила процедура по издаване на разрешение за строеж от община Бургас. Министерството на културата ще осигури средства във връзка с разширяването базата на Националното училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас, но след приключване на процедурите по Закона за устройство на територията и Закона за обществените поръчки. Що се касае до инвестициите в другите училища – ежегодно осигуряваме средства, включително и кандидатстване по Оперативна програма „Региони в растеж“, така че към момента – за последната година, година и половина

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Вие посочихте 6 национални училища по изкуствата, в които в момента текат процедури, текат определени ремонти или пък вече всичко е приключило по тях. Надявам се от това, което чух от Вас, че в този списък през следващата година ще влезе и Националното училище по музикално по музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“. Да, Вие абсолютно коректно отразихте, че в момента има технически проблеми по Проекта, тоест заявката за необходимост от такова разширение вече е направена, получили сте съответните документи. Междувременно се появиха технически проблеми, които в момента се отстраняват – те са преодолими. В крайна сметка според мен в най-скоро време училището ще може да внесе необходимия комплект документи, така че да получи това финансиране. На мен лично ми хареса изразът „ще осигури“ и се надявам това да се случи, защото необходимостта е категорична и Вие не я отрекохте. Става въпрос за едно развиващо се училище, което има изключително голяма роля в целия културен живот на Бургас.

Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Любомир Бонев относно мерки за опазване и развитие на античен комплекс, разположен в землището на село Гърло, община Брезник, област Перник,

Уважаеми господин Министър, за пореден път задавам въпроса, свързан с археологическия обект, класифициран като „Храм – кладенец“, разположен на 3 км северно от центъра на село Гърло, община Брезник, на североизточния склон на планинско възвишение „Кула“ в местността „Пусто гърло“. Неколкократно Ви запознавах със състоянието му и за нуждата от запазване на този уникален за страната ни паметник. В отговор на предишните ми три въпроса, подчертавам, три въпроса към Вас, свързани с обекта, Вие заявихте, че парите вече са отпуснати, но община Брезник не ги е усвоила и лично се ангажирахте да помогнете за запазването на обекта. До момента е започнало изграждане на път до обекта, който обаче в общинската си част все още е в строителство незнайно докъде. За пореден път Ви алармирам, че състоянието на обекта е отчайващо, а целият терен е осеян с иманярски изкопи. Призовавам Ви да направите всичко възможно за запазване на този археологически обект. в тази връзка моят въпрос към Вас е: Какви мерки ще предприемете, за да може през 2019 г. най-сетне обектът „Античен комплекс“, разположен в землището на село Гърло, включващ „Храм – кладенец“, късноантична крепост „Кула“ и „Римска баня“, да бъде защитен и достъпен за всички, които желаят да го посетят – един от основните му проблеми? Какви средства са отпуснати за изготвяне на проекти и за изграждане на довеждаща инфраструктура до обекта?

През 2012 г. Министерството на културата финансира изработване на актуализация на Проект за защитна сграда и Проект за консервация и реставрация с технологии и експониране за обект мегалитен „Храм – кладенец“, край село Гърло, община Брезник на стойност 6300 лв. През 2014 г. е сключен договор между Министерството на културата и Община Брезник за изграждане на защитна сграда и консервация на мегалитен „Храм – кладенец“, местност „Пусто гърло“, село Гърло. Поради невъзможност да изпълни предвидените в договора дейности вследствие на разрушена инфраструктура, подчертавам: разрушена инфраструктура, Община Брезник е възстановила по сметките на Министерството предоставения съгласно сключен договор аванс. В отговор на предходни три Ваши въпроса Министерството на културата е подало нужната информация, касаеща посочения обект през 2017-а, 2018-а и 2019 г. В отговор на Ваш въпрос от месец февруари тази година съм посочил и срока за кандидатстване през 2019 г. – от 20 февруари до 20 март. Към настоящия момент към Министерството на културата няма отправени искания от Община Брезник за целева финансова подкрепа за цитирания обект. Аз не мога да дам пари на някого, който не ги иска, тоест някой трябва да поиска тези пари. За реализиране на дейности по опазване и развитие на античен комплекс, разположен в землището на село Гърло, Община Брезник може да кандидатства отново за отпускане, но вече през 2020 г. по Програма „Опазване на недвижимо културно наследство“ при условията и реда на правилата за избор на обекти, определяне дейности за предоставяне на целева финансова подкрепа в областта на консервацията, реставрацията на движими културни ценности. За целта

Благодаря Ви, господин Председател. Господин Министър, уважаеми народни представители! Господин Министър, това е третият ми въпрос към Вас относно този уникален сам по себе си паметник – на 3000 години.

За 2018-а и 2019 г. на територията на Пернишка област няма отпуснат нито един лев от Министерството на културата за възстановяване на каквито ѝ да е паметници. Разбирам Ви, че общините на територията не го искат. Аз Ви разбирам! Но в крайна сметка в качеството си на министър трябва да направите всичко възможно по всякакъв начин да го съхраним и да го възстановим. Да ме препращате към кмета на Брезник – явно капацитетът и на администрацията, и на кмета, и желанието да се съхрани, в крайна сметка по негово искане. Вие може да го инициирате, за да може, най-малкото, както се казва, в района да се случва. Аз Ви разбирам! Не Ви обвинявам пряко. Разбирам! Но трябва да направите всичко възможно, всичко, което е по силите, да се изгради пътят, да се прокара път през Горския фонд, да се отпуснат средства на кмета, за да може да се случат нещата. В събота бях на паметника – имаше над 30 човека.

заповядайте, имате възможност за дуплика, да допълните отговора. Просто…! Не знам и аз! Виждам, че Ви боли – не го правите формално, не го правите просто, за да задавате въпроси. И мен ме боли! Не мога да дам пари за нещо, колкото ѝ да искам, ако няма кой да ги поиска, да го направи, за да му живее регионът, за да идват хора, за да… ЛЮБОМИР БОНЕВ На кафе?! (Смее се.) С най-голямо желание съм да разреша въпроса, готов съм да финансираме и то не отсега, знаете и предишните пъти, когато сте ме питали.

Благодаря Ви, господин Министър. Благодаря и на господин Бонев за въпроса. Мисля, че този разговор дава някакво начало за решаване. Може би ще го използвате.

Въпросът ми е важен и актуален за хората, които ползват тази услуга, защото към момента от помощ в домашна среда освен хората с увреждания, които имат решения на ТЕЛК, помощ получават и хора, които не могат да се справят сами без чужда помощ, но в същото време по време по редица причини нямат запис „с чужда помощ“ в решението на ТЕЛК. Това става чрез предоставяне на услугата „социален асистент“ в съответствие с изискванията и минималните стандарти за качество на тази услуга, разписани в Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане. Въпросът ни с колежката Клисурска – защото към нея също са се обръщали много хора в приемната, е насочен не към качеството на предоставянето на тази услуга в практиката, не е насочен и към проследяване на ефективността от нея, нито към регулирането и подобряването на нейната ефективност, а въобще за наличността и възможността за ползването

по този закон ще се осъществява от 1 септември 2019 г. Самата лична помощ се предоставя въз основа на изготвена индивидуална оценка за потребностите, издадена от направление по реда на Глава трета от Закона за хората с увреждания. В момента Дирекция „Социално подпомагане“ няма указания и не приема заявления за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на хора с увреждания, ако в решенията на ТЕЛК не е записано „с чужда помощ“. В същото време на общините е осигурено финансиране на в общността „социален асистент“ само до края на месец август. Това поставя сериозен въпрос: господин Министър, ще оставите ли без подкрепа за упражняване на основните им права и пълноценното им участие в обществото хора с увреждания, което е довело до ограничаване на способността им за самостоятелно обслужване в ежедневието и до зависимостта им от чужда помощ, която да компенсира функционалния дефицит, но нямат решение на ТЕЛК „с чужда помощ“? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Гьоков. Уважаеми господин Министър, заповядайте.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

Съгласно § 4, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на този закон, хората с трайни увреждания продължават да ползват социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ помощник“ по досегашния ред до предоставянето на лична помощ. По този начин е гарантирана непрекъсваемост на посочените услуги на хората с увреждания.

средствата за предоставяне на тези социални услуги за периода от 1 януари 2019 г. до 31 август 2019 г. се предоставят на общините чрез Агенцията за социално подпомагане – нещо, което също посочихте във Вашия въпрос. В рамките на осигуреното финансиране се предоставят социални услуги на две целеви групи това са лица с увреждания и, втората, лица над 65-годишна възраст в невъзможност за самообслужване, на които е извършена оценка по правилата на операция „Независим живот“, ресурси“ 2014 – 2020 г., както и на нови потребители по разработени критерии, утвърдени от кмета на общината, на които е извършена индивидуална оценка на потребностите.

За да се предотврати рискът от прекъсване на предоставянето на услуги в домашна среда и от свързаното с това социално напрежение след 1 септември 2019 г., сред едни от най-уязвимите групи в обществото, които не попадат в обхвата на механизма „Лична помощ“, съгласно § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за личната помощ, Министерството на труда и социалната политика предложи удължаване на срока за предоставяне на финансиране на услугите „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ до края на настоящата година. Министерството на труда и социалната политика е в процес на активен диалог с Министерството на финансите предвид осигуряване на необходимите бюджетни средства за финансиране както на механизма „Лична помощ“, така и на горепосочените услуги, предоставени на потребителите. Същевременно, с цел подкрепа в домашна среда на хората в невъзможност за самообслужване и хората с увреждания, през месец декември миналата година управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ обяви операция „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, с която се предвижда предоставянето на интегрирани услуги, които съчетават комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, включително социални и здравни услуги в общността или в домашна среда. Целта на операцията е да се изгради модел за патронажни грижи за възрастни хора и хора с увреждания, включително с хронични заболявания и с трайни увреждания, с оглед осигуряване на почасови мобилни и интегрирани здравно-социални услуги в техните домове. Това ще компенсира нуждата от кратковременни грижи за хора в невъзможност от самообслужване, за които няма кой да полага грижи. Същинската патронажна грижа ще се предоставя чрез общините. Общият бюджет на операцията е 45 млн. 700 хил. лв. В „Патронажна грижа“ се очаква да бъдат обхванати около 17 000 лица над 18-годишна възраст, включително лица с увреждания. Интеграционните услуги ще се предоставят не по-малко от 12 месеца, а всеки нуждаещ се ще може да получава здравно-социални услуги до 2 часа на ден. Към 20 юни са одобрени проектните предложения на 122 общини, а със 76 от тях са сключени договори за предоставяне на патронажна грижа. Видно от казаното, Министерството на труда и социалната политика е предприело необходимите действия, за да осигури адекватна подкрепа както за хората с увреждания, така и за лицата в невъзможност за самообслужване, с цел да гарантира упражняване на правата им съобразно индивидуалните потребности.

Ще започна с това, че дългосрочните грижи и другите социални услуги за възрастни хора в България би трябвало да се осигурени от две отделни системи – от системата на социалното подпомагане и системата на здравеопазването. Дори и с приемането на двата закона

задаваме въпроса. Пенсионер на възраст около и над 95 години, освидетелстван от ТЕЛК в по-ранна възраст – например на 70 години, с 95% или еди-колко си процента, но без чужда помощ, заради хипертония, диабет, ревматоиден артрит и други съпътстващи заболявания, тъй като е пенсионер, решението е станало безсрочно. С времето се задълбочават заболяванията, а към тях се прибавят и други, например тежка деменция. От четири-пет години е прикован на легло абсолютно невъзможно да се справя без чужда помощ. По обясними причини болният не може да мине на преосвидетелстване, за да получи чужда помощ, а няма близки, които да се грижат за него, или поне не толкова близки, пък и да има, те трябва да напуснат работа, за да го обслужват, което води до други последствия, затова те разчитат на помощта

Притеснените роднини задават въпроси в общината. Оттам отговор нямат, само знаят, че финансирането е осигурено до края на месец Задават въпроси и в Дирекция „Социално подпомагане“: какво правим след 31 август, защото болният не може да остане без обслужване? Отговорът е, че нямат указания и в момента се занимават само със случаите, описани в Закона за личната помощ,

на хората, които не могат без чужда помощ, но не са освидетелствани за това? Имате ли идея колко на брой са тези хора? Ще ги успокоите ли, господин Министър, че няма за какво да се притесняват? Също да успокоим социалните работници и работещите в социалната сфера, включително и социалните асистенти, които понасят негатива от неизвестността: ще им внушите ли и на тях спокойствие? Да Ви напомня, че в края на миналата година също се създаде такова напрежение заради осигуреното финансиране, но така или иначе се забави във времето и останаха около месец, месец и половина без предоставянето на тази услуга. Трябва да ги успокоим по някакъв начин тези хора. Аз знам, че сега Вие се борите с Министерството на финансите за осигуряване на финансиране, но нека да го направим този път малко по-бързо, за да я

и да отговорите всъщност на допълнителните въпроси. Имате думата.

За тази цел в бюджета на Министерството за 2019 г. са заделени 71 млн. 500 хил. лв. и такава услуга получават около 25 хиляди лица. лица. Вече уточних в моя отговор, че сред тях са не само хора с увреждания, в частност хора с право на чужда помощ, но и възрастни хора без ТЕЛК-решения, които са в невъзможност за самообслужване. Вероятно случаят, който Вие посочихте, попада в тази група.

Закона за личната помощ от 1 септември започва предоставянето и финансирането на личната помощ, която по същество също е асистентска подкрепа, асистентска услуга. Вие знаете, че при приемането на този закон в края на миналата година, късният декември, беше решено и договорено първите две години – 2019 – 2020 г., правоимащи по този закон да бъдат един по-ограничен кръг ползватели, тоест това са пълнолетни лица с над 90% вид и степен на увреждане и право на чужда помощ, съответно и деца с над 90% вид и степен на увреждане. По този начин беше ограничен кръгът на на ползвателите на личната помощ за първите две години от прилагането. С цел да се осигури предоставянето на услугата на всички останали, които в момента я ползват, са усилията на Министерството на труда и социалната политика да се промени постановлението за изпълнение на бюджета за тази година и да се осигури финансирането на всички тези случаи до края на тази година. А в Закона за социалните услуги, също нов закон, който Вие приехте през месец март тази година, асистентската подкрепа е една от десетте социални услуги, която е записана, така че ние работим за устойчивото ѝ прилагане. Тъй като Вие няколко пъти ме призовахте да успокоя хората – правя работим, и аз мисля, че достатъчно навлязох в конкретика, за да се обезпечат правата на всички хора, които се нуждаят от такава подкрепа. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Министър. Надявам се, че от този диалог ще има чисто практически измерения и ползи. Благодаря и на господин Гьоков. Уважаеми народни представители, с това се изчерпиха въпросите от днешния парламентарен контрол, както и седмичната Програма за работа на парламента. Следващото редовно заседание на парламента ще се състои на 26 юни 2019 г. – сряда, от 9,00 ч. Закривам заседанието.